päevast, lugupeetud Riigikogu! Tere kõik, kes te jälgite tänast Riigikogu infotundi siit Riigikogu saali rõdu pealt või sinise Me alustame 3. aprilli infotundi. Head kolleegid, kõigepealt palun kohaloleku kontroll!

on registreerunud 24 Riigikogu liiget, puudub 77. Tänases infotunnis osalevad järgmised valitsuse liikmed: peaminister Kaja Kallas, siseminister Lauri Läänemets ja regionaalminister Madis Kallas. Tere päevast! Meie infotunni reeglid on ikka täpselt sellised nagu ka varasematel kordadel. Riigikogu liige võib registreeruda ainult ühe küsimuse esitamiseks. Lisaks saab Riigikogu liige esitada ühe täpsustava küsimuse ning üks Riigikogu liige saab võimaluse esitada esitada lisaküsimuse. Küsimuse esitamise aeg on kaks minutit ja vastamiseks on aega kolm minutit. Head kolleegid, asume tänaste küsimuste juurde. Esimene küsimus on peaminister Kaja Kallasele, küsib Riigikogu liige Vadim Belobrovtsev ja teemaks on uued maksud. Vadim Belobrovtsev, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Hea peaminister! Meil esmaspäeval oli riigieelarve kontrolli erikomisjoni istungil päris elav diskussioon selle suhkrumaksu või ametlikumalt magustatud joogi maksustamise üle. Peab ütlema, et seltskond oli päris viisakas. viisakas. Kohapeal olid terviseminister Riina Sikkut, Eesti Toiduainetööstuse Liidu juhataja Sirje Potisepp, erinevad ettevõtjad, Maksu- ja Tolliameti peadirektori asetäitja ja nii edasi. Peab kahjuks tõdema, et ainuke inimene, kes päriselt kaitses ideed kehtestada Eestis niinimetatud suhkrumaks või magustatud jookide maks,

Minu küsimus ongi see: kas te leiate, et praeguses olukorras, kus valitsus tõstab olemasolevaid makse, olgu selleks käibemaks või tulumaks või aktsiisid, olukorras, kus valitsus tahab automaksu kehtestada uue maksuna ja me räägime juba sellest, et pensione hakatakse uuesti tulumaksuga maksustama, on õige kehtestada ka uus suhkrumaks? Aitäh!

tõesti öelnud, et tuleb viia sisse suhkrujookide maks lisatud suhkruga jookidele. Selle alla ei kuulu toiduained, kus suhkur on looduslikult sees, ega ka muud suhkrut sisaldavad toiduained. Nii et Keskerakonna esimees on olnud magusamaksu tugev toetaja ja ma eeldan, et ta rääkis kogu erakonna nimel.Kui tulla selle riigieelarve kontrolli erikomisjoni istungi juurde, siis on selge, et see oli opositsiooni korraldatud ja sinna tervishoiuinimesi ei olnud kutsutud. Oli kutsutud inimesed, ettevõtted, keda see tõesti otseselt puudutab, neil on oma huvid mängus.

Aga jah, opositsioon, nii teie kui Isamaa, kes tol ajal, 2016. aastal valitsuse moodustas, on magusamaksu ise välja käinud ja on ka automaksu ise välja käinud 2016. aastal. Ilmselt teil seisukoht muutub sõltuvalt istekohast. Aitäh! Suur tänu! Vadim Belobrovtsev, täpsustav küsimus, palun! Aitäh! Mul on hästi keeruline kommenteerida, mida kaheksa aastat tagasi keegi ütles. Ja see keegi võib-olla ei ole enam isegi Keskerakonna liige, rääkimata sellest, et ta ei ole enam Keskerakonna esimees.

Mina küsisin seda, kas praeguses olukorras, kus niigi kägistatakse meie elanikke maksudega ja aktsiiside tõusudega, on paslik kehtestada veel ühte uut maksu. Mulle tundub, et see ei ole väga õige mõte. Aga minu küsimus oli teile, mis teie sellest arvate. Üks asi on see, et tõepoolest teha midagi selleks, et inimeste tervis – eelkõige siis räägitakse laste ja noorte tervisest – paraneks,

et suhkrumaksu või magustatud jookide maksu kehtestamine iseenesest ei tähenda seda, et nende tarbimine kohe läheb alla. Vastupidi, tavaliselt jääb see täpselt samale tasemele. Nii et minu küsimus on jätkuvalt sama: kas praeguses olukorras on teie arvates õige selline uus maks kehtestada? Ja kui jah, siis miks? Aitäh!

See ei ole asi, mis peab kuuluma inimeste igapäevasesse toidukorvi. Ei pea! Selleta saab täiesti elada. Ja fakt on see, et lapsed on meil järjest ülekaalulisemad, need numbrid on väga murettekitavad. Fakt on see, et väga suur suhkrukogus tuleb nendest magustatud jookidest. See mõjutab ka laste hammaste tervist ja hammaste tervis omakorda mõjutab kogu organismi toimimist. Seetõttu on küsimus, kas sellega midagi teha või sellega mitte midagi teha. See Portugali näide on tegelikult just vastupidine. Portugalis suudeti ülemäärane kehakaalu kasv algklasside laste hulgas languseks pöörata. Ja üks meetmetest, mis aitas seda saavutada, oli magustatud jookide maks. Portugalis kehtestati see 2017. aastal ning tulemusena on magustatud jookide müük vähenenud 7% ning magustatud jookide tarbimisest saadav energiakogus on vähenenud 11%. Ja sellega saadi laste rasvumisele piir peale. Muidugi, ega see üksi ei tööta, on vaja ka teisi meetmeid, nagu laste suurem liikuma suunamine ja kõik sellised asjad. Aga selge on see, et nii nagu te 2016. aastal seda ideed kenasti kaitsesite nendesamade argumentidega, saate te ka seekord nendesamade argumentidega tegelikult seda ideed kaitsta. Suur Suur tänu! Anastassia Kovalenko-Kõlvart, lisaküsimus, palun! Austatud peaminister, räägime ikkagi faktidest. Keskerakond ei kehtestanud suhkrumaksu, aga seda teete nüüd teie. Ja ma ei saa aru, mida me üldse arutame seda, mida isamaalane Jüri Ratas rääkis, ma ei tea, seitse-kaheksa aastat tagasi. Täna me arutame neid otsuseid, mida teete teie.Iga kord, kui ma olen teie käest küsinud, miks automaksu puhul pole ette nähtud maksuvabastust ei puuetega inimestele, lasterikastele vähem kindlustatud peredele, olete vastanud, et maksupoliitikaga sotsiaalpoliitikat ei tehta. Aga miks on sellised topeltstandardid? Sest, nagu näha, miski ei sega teil nüüd maksupoliitikaga teha tervisepoliitikat. Seesama suhkrumaks on kõige parem näide. Kõik saavad siinkohal aru, et jutt laste tervisest on lihtsalt katteks, et järjekordselt koguda küüniliselt raha inimeste taskutest. Teisi meetmeid te ju ei rakenda. Kui te nii väga hoolite laste tervisest, miks olete kaotanud ära koolispordi toetuse? Koolilõuna toetus pole kuus aastat tõusnud, siiamaani on see 1 euro. Miks olete huviringide rahastust vähendanud? Miks pole kaalutud puu- ja köögivilja käibemaksu alandamist? Me oleme kõik need eelnõud esitanud, et teile abiks

maksu.Tegelikult on üldse tekkinud paradoksaalne olukord. Äkitselt te olete hakanud muretsema laste tervise pärast, samas kui minister Riina Sikkut on öelnud, et siiamaani pole saanud tervishoiuvaldkonna rahastamise küsimusi arutada, et seda pole tehtud talvest saati. Kuidas siis nii? Tundub, et ministrid kutsutaksegi laua taha ainult siis, kui nad saavad pakkuda teile mõnda uut maksu. Ma arvan, selline ülesanne ongi antud, et iga ministeerium võiks mõne uue maksuga välja tulla. Kliimaministeerium arutab ummikumaksu. Aga läheks kaugemale: miks mitte arutada ka päikesemaksu, sobiks paremini selle ministeeriumi nimetuse ja ka meie ilmaga? See siis ongi valitsuse poliitika. Ja mida ma tähele olen pannud: iga kord, kui teil ei ole midagi vastata, siis te süüdistate Keskerakonda. Lihtsalt ma soovin faktidest rääkida. Te ütlete, et te ei toetanud seda – ometi valitsusest see Riigikogu saali tuli. Ei kehtestatud mis põhjusel? Siin saalis ju võeti [otsus] vastu. Keskerakonna valitsus, Keskerakonna juhitud valitsus limonaadimaksu saatis siia Riigikokku, see

te süüdistate mind künismis. Aga, andke andeks, see kõik on ju äärmiselt populistlik, mida te ütlete. Kõiki toetusi tuleks tõsta, tõsta, tõsta, kõigile rohkem raha külvata, aga vot makse ei tohi tõsta. Aga kust valitsusel raha võtta on? Valitsus saab raha ainult maksumaksjate käest. See raha ei tule seina seest, see raha ei tule välismaa onude taskust. See raha tuleb meie maksumaksjate käest. Te ei saa öelda, et tõstke kõiki toetusi, makske kõigile peale, andke kohalikele omavalitsustele rohkem raha, kui te samal ajal ütlete, et täiendavaid tulusid pole võimalik koguda. Nii et need asjad on lihtsalt omavahel vastuolus.Nüüd, mis puudutab seda pangamaksu – tulge selle eelnõuga, konkreetse eelnõuga!

kokku saada, mis vajalik on.Aga muidugi on maksudel eesmärgid mitte ainult riigieelarve täitmiseks, vaid neil on ka muud eesmärgid. Alati on maksude või maksustamise põhimõte maksustada kõrgemalt seda, mida sa tahad piirata, ja soodustada seda, mida sa tahad, et areneks. Ja seda meie valitsus teebki. Me tegime tulumaksureformi, et inimeste palgad oleksid kõrgemad, et me ei maksustaks kõrgemalt palga maksmist, et me ei maksustaks kõrgemalt seda, et inimestel on tööd ja leiba. Aga me oleme maksupoliitikas

rikkumist või kahjustamist, [kehtestades] automaksu. See on lihtsalt see pikaajaline maksudebatt, mida on ka teie erakond kogu aeg nõudnud just selle jaoks, et neid teemasid edasi arendada. Ja minu meelest on see õige õige suund, et me ei maksusta mitte töötamist kõrgelt, vaid maksustame pahesid, tarbimist, keskkonna kahjustamist. Suur tänu! Lõpetan tänase esimese küsimuse käsitlemise. Ja enne, kui me läheme teise küsimuse juurde, on meil kaks küsimust istungi läbiviimise protseduuri kohta. Aga, head kolleegid, kuna meil on täna kümme [põhi]küsimust, siis katsuks kuidagi toimetada nii, et me jõuaksime ka selleni, et Anastassia Kovalenko-Kõlvart saaks esitada kümnenda küsimuse. Aga selleks peame aja suhtes olema säästlikud. Anastassia Kovalenko-Kõlvart, palun kõigepealt küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta. Jaa, esiteks, mul tegelikult õnnestus oma küsimus esitada, ma ei pea ootama järjekorda,

ütlesin, vastasin küsimusele, kust tuleb raha. Me oleme teinud vastavad eelnõud, vastavad ettepanekud, me oleme edastanud need eelnõud Riigikogule: seesama pangamaks, seesama digimaks. Ja veel üks oluline moment: meie hinnangul ongi olukord selline, et suhkrumaks ei toimi, kui ei rakendata teisi meetmeid. Keskerakond on sellest aru saanud ja seetõttu on alati meie puhul tõstetud kas koolispordi toetust või huviringide toetust. See on see, mida Reformierakond täna ei tee, vaid lihtsalt kehtestab erinevaid uusi makse. Jaa,

Juhin teie tähelepanu sellele. Rain Epler, ma saan aru, küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta. Aitäh, hea istungi juhataja! Hästi lühidalt, pigem palve.

Keskerakonna eelnõu. Ehk saate talle edastada eelnõu ja äkki see sobib talle ja saame selle pangamaksu asjaga edasi liikuda. See eelnõu on juba aasta aega tagasi esitatud. Aitäh, hea kolleeg! Mart Helme, küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta. Jah, me oleme väga palju vaielnud siin ka eelmistes infotundides ja muudegi formaatide puhul, et kui ikkagi vastaja ei vasta küsimusele, kui vastaja hakkab küsimuse puhul küsijale vastuküsimusi esitama ja tegema muid selliseid demagoogilisi trikke, missugune võimalus siis on küsijal vastajat korrale kutsuda ja vastus saada? Aitäh, Aitäh, Mart Helme! Alati on võimalik uuesti küsida, aga ma olen ka korduvalt seda öelnud, et niikaua, kuni küsija ja vastaja püsivad teemas, istungi juhataja ei sekku. Sellest reeglist peavad kinni kõik istungi juhatajad. Teine küsimus on peaminister Kaja Kallasele. Küsib Riigikogu liige Helir-Valdor Seeder ja teemaks on riigi julgeolek. Helir-Valdor Seeder, palun! Aitäh! Austatud peaminister! Minu küsimus puudutab tõesti julgeolekuteemat, ja seda kahetsusväärselt anekdootlikus olukorras või vormis, sellepärast et ma tahan rääkida kolmandate riikide kodanike hääleõigusest kohalike omavalitsuste valimistel. Terve aasta jooksul ei ole Vabariigi Valitsus suutnud selle kohta mingisugust otsust langetada ja edasi liikunud ei ole. Koalitsioonilepingus on lepitud kokku lahendus, mis ei ole realiseeritav ja mis on tegelikult ka täiesti ebamõistlik: õigusliku ebamõistlik: õigusliku raamistiku väljatöötamine hääleõiguse peatamiseks nii, et põhiseadust ei muudeta. Aga samal ajal olete te suutnud mitu maksutõusupaketti ja uute maksude kehtestamist vastu võtta: ühe eelmise aasta kevadel, juba mõne kuu möödudes võimu võimu teostamise alustamisest; teise sügisel, poole aasta möödudes; nüüd on kolmas pakett juba valmis töötatud, kus on automaks, magusamaks, aktsiiside tõus 1. maist. Kohe ka riigilõivud tõusevad ja nii edasi.

Keskerakonnale tegite siin etteheite, et nad ei ole seaduseelnõu esitanud. Isamaa on esitanud menetlusse kolmandate riikide kodanike hääleõiguse äravõtmise eelnõu, mille te maha hääletasite – Reformierakonna fraktsioon koos ülejäänud koalitsiooniga. Me oleme eelnõu esitanud esitanud väga õiges kohas, siin Riigikogus, aga Reformierakond ei ole tegelikult selle protsessiga kaasa tulnud. Minu küsimus on, miks te mängite. Miks ei ole julgeolek teile oluline? Miks on maksude kehtestamine olulisem ja julgeoleku küsimused teisejärgulised? Te tõrjute need välja siit Riigikogu saalist ja siis heidate ette, et Tallinna Linnavolikogus see teemana tõstatatakse. Sellest me ei peaks üldse rääkima, see ei olegi nagu teema. Ometi me teame julgeolekuasutuste raportitest – ma olen ka nendega tutvunud ja läbirääkimistel käinud –, et see on teema, see on ka Eesti julgeoleku teema, millele nemad on osutanud. Millal Reformierakond on valmis ikkagi tulema kaasa selle ettepanekuga? Aitäh!

sellega, et me peame neid kaitsekulutusi, elanikkonna kaitse kulutusi katma. See raha ei olnud kuskil niisama seismas, seda tuleb maksumaksjalt juurde küsida. See on julgeoleku küsimus, et me saaksime teha neid samme, mida varasemalt pole Eesti julgeoleku huvides tehtud.Teiseks, mis puudutab Tallinna volikogu, siis te olete ju põhiseadusega hästi kursis ja teate, et Tallinna volikogul ei ole põhiseadusest tulenevalt õigust muuta seadusi, ammugi mitte põhiseadust. Ehk siis see ei ole selle teema arutelu koht, see koht on siin, Riigikogu tasemel.Me

toetust ei avalda. Tegelikult, kui te olete lugenud neid raporteid, mida ka mina olen lugenud, siis seal viidatakse, et kui see asi ette võtta, siis see tuleb ette võtta nii, et see saab ka tehtud. Ja see on minu põhiline mure, sest kui president juba ütleb, et ta ei sest kui president juba ütleb, et ta ei kuuluta seda seadust välja, kui ütleb õiguskantsler, et isegi kui president selle välja kuulutab, siis tema läheb sellega kindlasti Riigikohtusse, siis me saavutame selle, et me nii-öelda lööme küll palju vahtu üles, aga me ei saavuta reaalset tulemust. Me Me saavutame suure segaduse, aga me ei saavuta reaalset tulemust, mida me tahame saada. Seetõttu on minu soov, et kui me selle asja teeme, siis me selle asja teeme niimoodi, et see on nii-öelda kuulikindel ja me läheme sellega lõpuni, see asi ei

Helir-Valdor Seeder, täpsustav küsimus, palun! Aitäh, lugupeetud peaminister! Te ei veennud mind, et kõige õigem on mitte millegagi tegeleda või et tegevusetus on õige põhjendus. Ma tuletan meelde, et president ja õiguskantsler võivad ka eksida. Nii oli näiteks pensionireformi puhul, mille nad mõlemad vaidlustasid ja mille puhul Riigikohus leidis, et see on kooskõlas põhiseadusega, ja see kehtestati.Sama lugu on praegu kolmandate riikide kodanikelt valimisõiguse äravõtmisega – me kaotame aega, sõda käib, terve aasta on läinud ja valitsus ei ole mitte midagi otsustanud. Maksudega on jõuliselt edasi mindud, isegi Euroopa Komisjoniga vaieldakse, kas see on kooskõlas Euroopa õigusega. Saime esialgu teada, et ei ole. Kui mingi initsiatiiv välja tuleb, siis on võimalik sellele ka hinnangut anda. Te räägite, millised võivad olla hüpoteetilised takistused, ja see on põhjenduseks, miks mitte midagi teha. Mitte mingisugust eelnõu, millele anda hinnangut, õiguskantsleril, presidendil või kohtul ei ole. Ei ole ka Riigikogus võimalik arutada. Ja samal ajal hääletate maha siin algatatud seaduseelnõu, mida võib ju täiendada.See, kas on vaja põhiseadust muuta või muud seadust, eks selle üle siis tulebki vaielda. Aga selle üle saab vaielda siis, kui me seda protseduuri alustame. Me ei ole alustanud seda sellepärast, et valitsus tegelikult ei ole soovinud ja Riigikogu hääletab maha kõik ülejäänud initsiatiivid, millega me oleme välja tulnud. Me ju teame, et sotsiaaldemokraadid on tegelikult koalitsioonis selle vastu. Nad on seda öelnud, see on nende punane joon. Siseminister on kujunenud kogu selle protsessi juures ise ka veel täiendavaks julgeolekuohuks, kes interpreteerib meelevaldselt julgeolekuasutuste raporteid, pannes oma peas olevad nii-öelda segased mõtted sinna juurde ja esitades seda avalikkusele. Ta on ilmselt ka teie pea segi ajanud, nii et te ei ole selle protsessiga edasi liikunud. Mul on sügav palve: alustame kusagilt, et leida sellele probleemile lahendus kas seadusemuudatusega või põhiseaduse muudatusega. Lihtsalt teemast rääkides, mitte ühtegi otsust langetades, mitte ühtegi eelnõu koostades me sellega edasi ei liigu. Aitäh, Vaadake, meie ei tegele populismiga, vaid reaalse tööga. See tähendab seda, et me peame vastutama ka tagajärgede eest. See eelnõu on valmis ja selle üle arutelud käivad. Meil on koalitsioon, jah, see on tõsi. Te teate väga hästi, et koalitsioonis ikkagi kõigepealt otsitakse kokkulepet koalitsiooni sees, ja just sellepärast, et niimoodi, nagu tehti siin – koalitsiooni selja taga mindi eelnõusid sisse andma ja hääletama –, see lõhub koalitsiooni. Te teate seda väga hästi. Seetõttu me peame omavahel neid asju arutama. Ma ei ole absoluutselt teiega nõus, et me midagi ei tee. Vastupidi, nii ambitsioonikat valitsuse tegevusprogrammi nagu meie valitsusel ei ole tegelikult varasemalt olnud. Tänu sellele me tegeleme kõikide nende muredega, mis meil laual on, ja seda ajal, kui meil on endiselt käimas mitu kriisi.

kui me selle asja ette võtame, siis ma olengi need ülesanded andnud niimoodi, et need asjaolud saaks kõik läbi kaalutud selliselt, et me ei tegeleks mitte populismiga, vaid [jõuaksime] ikkagi reaalsete tulemusteni. Siis me ei saa ainult ühelt poolt seda pahameelt, vaid me saame ka selle resultaadi. Kui see asi jääb poolikuks just sellel põhjusel, et president ei kuuluta [seadust] välja või õiguskantsler kaebab Riigikohtusse ja kohus ütleb, et see ongi põhiseadusvastane, siis sellel on palju raskemad tagajärjed meie ühiskonna jaoks kui sellel, et me teeme selle asja korralikult ära. Suur tänu! Ja nüüd lisaküsimus. Mart Helme, palun! Aitäh! No see oli puhas demagoogia, mida me siit saime. Ka meie erakond on esitanud kaks nädalat tagasi eelnõu sellesama teema kolmandate riikide kodanikelt hääleõiguse kohalikel valimistel äravõtmine. Mitte keegi ei toetanud, kaasa arvatud Isamaa ei toetanud. Ja tulla selle jutuga, et põhiseaduse muutmine on nii traagiliste tagajärgedega … Ausalt öeldes, siin saalis, arvestades seda, kui palju oleks võimalik hääli kokku saada põhiseaduse muutmiseks, ma arvan, et see ei ole üldse mingi küsimus. See ei ole üldse mingi küsimus, selles küsimuses saaks hääletajate arvu kokku küll.Milles on küsimus? Küsimus on selles, et Reformierakonnal ei ole poliitilist tahet seda sammu astuda. Selle taha asi jääbki. Aga miks seda poliitilist tahet ei ole? Meenutame siin seda, et Reformierakond ei ole tegelikult mingisugune iseseisev poliitiline jõud, vaid esindab praegu selgelt marionettvalitsust

Teie juhtpoliitikud Paet, Mihkelson ja teised käisid ringi ja rääkisid, kui vajalik on Eestile viisavabaduslepingu sõlmimine Venemaaga. No siis toimus krõks, peremehed andsid teise korralduse ja hakati rääkima hoopis teist juttu.Ja selles ongi küsimus. Te ei ole saanud oma peremeestelt nõusolekut ja soovitust ja käsku, et tuleb ära lõpetada Vene ja Valgevene kodanikelt, aga ka [muudelt] kolmandate riikide kodanikelt, kelleks on näiteks bangladeshlased, iraaklased, iraanlased ja nii edasi, kohalikel valimistel hääletamine, see õigus tuleb ära võtta. Selles ongi kogu asi. Ja nüüd te hakkate mulle muidugi ajama siin jälle mingit totaalset demagoogiat vastu ja süüdistama mind, ma ei tea veel, milles – kõiges! –, nii nagu te seda oskate, aga tegelik põhjus on see, et te esindate marionettvalitsust, kes ei ole saanud vastavat suunist. Eks igaüks mõtleb ikka oma rikutuse tasemel, aga ma võtaksin teie seisukoha kokku lühidalt: teile ei meeldi Reformierakond. Selge! Eks Sellega ma lõpetan meie tänase teise küsimuse käsitlemise. Meie tänane kolmas küsimus on samuti peaminister Kaja Kallasele. Küsib Riigikogu liige Helle-Moonika Helme ja teemaks on olukord Eesti Vabariigis. Helle-Moonika Helme, palun!

Nimelt, Eesti riik müüs oma Operaili Soome äri 2023. aasta algul ära. Need olid vedurid, mis mõõtsid rööpaid Venemaa ja Soome vahel. See tehing tehti ära vaikselt, ilma suurema kärata. Nüüd rõõmustavad Soome ärimehed avalikult, et nad on teeninud kopsaka kasumi, kuna Eestilt soetatud vara tegelik väärtus oli tegelikkuses palju kõrgem kui see hind, millega Eesti riik oma vara maha müüs. Müügihinna ja vara tegeliku väärtuse vahe on tervelt 12 miljonit ja see raha on jäänud Eesti riigil saamata. Seda esiteks. Teiseks, on täiesti arusaamatu, kuidas sellised käpardlikud tehingud riigi ja rahva varaga ikkagi sünnivad. Kui need juhtuvad teadmatusest ja käpardlikkusest, siis on asjad väga halvasti, aga kui selline tehing tehti teadlikult, siis on asjad erakordselt halvasti ja see on kriminaalne. Vähemalt peaks olema, kui meil oleks õigusriik, mis võtaks seesugused asjad uurida, kui need on välja tulnud ja on selgunud teatud asjaolusid. Me teame, et teie valitsus kavatseb veel õige mitmeid riigivara erastamisi läbi viia, näiteks Nordica, mis juba käib ja mille puhul on ka kerkinud väga palju küsimusi, aga vastused on olnud väga põiklevad ja ümmargused. Kas kõigi nende erastamiste ja müükide puhul me võime samuti vaikimisi eeldada, et tegelikkuses kanditakse riigi ja rahva vara lihtlabaselt ja käpardlikult kellelegi ära ja tekitatakse sellega riigile kahju? Kes vastutab? Kas üldse keegi vastutab? Kas teie peaministrina peaksite vastutama ja mida peaks sellest arvama maksumaksja, kellel viimasel ajal muudkui tõstetakse makse, sest riigil raha polevat? Muidugi ei ole, kui see raha lihtsalt rahvalt ära varastatakse ja välismaale kanditakse. Aitäh! Proua

Aga ma saan teile üldisemalt vastata. Ja see on see.Tol korral oli see väärtuspõhine otsus, just sellel põhjusel, et Venemaa alustas täiemahulist sõda Ukrainas ja igasugune majandustegevus Venemaaga tuli lõpetada. Kuna Operail tegutses sellel suunal nende

Eesti riigile kuuluval transpordiettevõttel lihtsalt ei ole. Oli õige otsus müüa enne, kui see tegevus läheb pankrotti. Loomulikult,

selge on, et me teeme kiiresti selliseid tehinguid, et vabaneda tegevusest, mis on meile kahjumlik ja mis väärtuspõhiselt ei lähe kokku nende poliitiliste suundadega, mille alusel Eesti riik üldiselt tegutseb. Ei ole õige see, et Eesti riigile kuuluv ettevõtja toimetab

Aitäh! Helle-Moonika Helme, täpsustav küsimus, palun! Aitäh! Vaadake, paradoksaalsel kombel see niinimetatud väärtuspõhine tehing, mille tuum oli sõnades just nimelt see, et Venemaa ja Vene äri on pähh, teenib nüüd just nimelt seda hüve endiselt edasi. Eestlastelt ostetud raudteeäri on nimelt muutunud kuldvasikaks, mille märksõnad on Venemaalt pärit nikli ja väetise raudteeveod, mis hoolimata juba kolmandat aastat kestvast sõjast Ukrainas käivad ikka hoogsalt edasi. Küll Soomes, aga ikkagi üks osapool seejuures on ka Venemaa taustaga Kotka sadama operaator. Ma tõesti ei tea, kas naerda või nutta. Ja väga silmakirjalikult on lääneriigid väetised ja nikli jätnud sanktsioonide alt välja, sest rohemajandusele ülemineku jaoks on need väidetavalt hädavajalikud. See on väga silmakirjalik, et enda ideoloogiat sõja ajal edendada kõlbab Venemaalt pärit toodangu abil küll. Ja see on täpselt sama silmakirjalik kui teie enda pereäri Venemaaga tookord. Ja ei saa mitte märkimata jätta, et ka see teie pereäri partner kasvatab veel praegugi eriliselt hoogsalt oma Venemaal asuva ettevõtte kasumeid, kuigi teie väitel käis teie abikaasa tookord seal sedasama äri vaid ainult kokku pakkimas.Tänu sellistele kindlalt abistavatele kätele nii Eestis kui Soomes ja ka lääneriikides üldiselt on Venemaa majandus kahjuks saanud sõjast hoolimata maailma suuruselt viiendaks majanduseks, samal ajal kui meie inimesed peavad aina rohkem püksirihma pingutama.Aga mida kajastatakse, mida on kajastatud meie meedias, ja see teema puudutab meie elektrijaamasid. Kõigepealt sai Eesti rahvas teada, et talle kuuluv vara hinnati lihtsalt alla ja tehti raamatupidamislikult väärtusetuks. Me võime ka seda tegelikult nimetada rahva tagant varastamiseks, aga las ta jääb. jääb. Läks natuke aega mööda, ja me saime samuti meedia vahendusel teada, et Eesti Elektrijaama esimene plokk lihtsalt monteeritakse lahti ja antakse ära Ukrainale. Ma lihtsalt küsin: kes on andnud teile sellise volituse Eesti rahva vara lihtsalt ära anda? Me tegelikult mäletame, kuidas Eerik-Niiles Kross, Toomas Hendrik Ilves ja teised üritasid kuus aastat meie elektrijaamu erastamisprotsessi abil venelastega seotud Ameerika riiulifirmale ära kantida. Ja nüüd on jälle seesama seltskond asja juures

kas teie arvates siis oleks pidanud Eesti … Te ütlete, et näed, Venemaal tegutsemine on nii kasumlik. Eesti riik peaks nagu edasi tegutsema Venemaa äriga, kuna see on nii kasumlik. Minu väärtushinnangutega see kokku ei lähe. Teiseks, minu abikaasa ei ole Venemaal käinud, ärge selliseid väiteid esitage. Ja kolmandaks, see on muide täiesti puhas Vene narratiiv, mida te esitate:

need ka meil leviksid. Venemaa on väga hea selles nii-öelda ühiskonnateaduses, et valada kütust juurde nendele tulekahjudele, mis meie ühiskonnas on. Ja teie erakond teeb seda suurepäraselt neidsamu narratiive esitades, levitades, toetades. Igaks juhuks ütlen ka, et valitsus ei hinda mingeid varasid alla. Selle jaoks on audiitorid, sõltumatud audiitorid, kes seda teevad. Te võite uurida, kuidas nende töö käib, aga valitsus ei saa selliseid otsuseid teha. Nii et kõik on teil natuke segamini, aga püüdsin nendel

See sõja aktiivne faas, mis on nüüd üle kahe aasta kestnud, ma ütleks, paljastas ja mõnevõrra ka võimendas neid kurbi tagajärgi, mis Saksamaa energeetikas saabusid seoses sellega, et nad 20 aastat olid rääkinud muinasjuttu rohelisest energiast, toetudes Vene gaasile.

Ma jõuan nüüd selleni, et meie oleme ikkagi piiririik Venemaale ja sõjaline oht on väga suur. Jällegi, ma arvan, nii siin saalis kui laiemalt on konsensus, et me oleme ohtlikus olukorras.Ma nüüd ma tulen sellesama küsimuse juurde Eesti Elektrijaama ühe ploki demonteerimisest ja Ukrainasse saatmisest. [Oleks hea, kui] te saate vastuse aega mitte kulutada sellele, et Ukrainat on vaja aidata – selles osas me oleme ühel nõul. Aga meie piiririigina peaksime ka enda turvalisusele mõtlema. Uudistest saab välja lugeda, et see plokk on töötav, sellega on võimalik elektrit toota, ja seda nüüd Ukrainas hakataksegi tegema. Kas me siin jällegi ei ole olukorras, kus me enda vastupanuvõimet oluliselt nõrgendame, kuigi teame, et geopoliitiline olukord on väga nukker?[Põhjus,] miks ma alustasin küsimust Saksamaa näitega, on see, et

Aidake mul seda loogikat mõista. Me ju ennast nõrgestame. Ma saan aru, et see esimene plokk praegu ei olnud töös, aga siiski, kui me vaatame tulevikku, vaatame seda ohtlikku olukorda, kas on mõistlik enda olukorda nõrgestada? Aitäh,

See elektrijaam ju seisab. Ta ei tooda elektrit selle pärast, et põlevkivist toodetud elekter on nii kallis, et see ei pääse turule. Need asjad seisavad. Me oleme kõiki otsuseid, mida erinevatel

me mingil muul põhjusel ei kasuta, me saame ära anda, ja ära anda selleks, et Ukraina peaks vastu. See on väga keeruline olukord. Loomulikult me kutsume teisi ka üles andma rohkem. Teised

neid] sõpradele, kes neid väga vajavad selleks, et nende ühiskond saaks toimida, et nad peaksid vastu. Oleks südametu neid asju mitte anda. Aitäh! Aitäh! Sellega lõpetan meie kolmanda küsimuse käsitlemise. Enne kui me läheme neljanda küsimuse juurde, Mart Helmel on käsi püsti. Küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta. Jah, lugupeetud eesistuja on korduvalt öelnud, et kui vastaja püsib teemas, siis on kõik korras. Minu hinnangul vastaja ei püsinud teemas Moonika Moonika Helme küsimusele vastates. Vastupidi, venestav ja Venemaaga äri ajav peaminister hakkas küsijat süüdistama mingites Vene narratiivides. No see ei ole kohane, see ei ole teemas püsimine. Ja tema ei esita küsijale küsimusi ega ka mitte süüdistusi, vaid vastab küsimusele.Ja küsimus oli väga konkreetne: kes andis loa Eesti rahva vara ärakinkimiseks ükskõik kellele? Kas see Kas see kingi saaja vajab seda või mitte, on teine teema. Kes andis loa? Kas Kaja Kallas otsustab ainuisikuliselt, et tema võib ära kinkida elektrijaamu, sadamaid,

proua peaministri bürooga täpsustanud oma küsimust, siis on saavutatud ka väga hea tulemus. Ehk siis, kui üldise küsimuse raames on väga täpselt pandud paika, mille kohta küsimus tuleb, siis on ka ettevalmistuse tase parem. Praegu ma saan lähtuda sellest, et teema on "Olukord Eesti Vabariigis",

Helle-Moonika Helme, küsimus istungi läbiviimise reeglite kohta! Jaa! Ma saan teie kimbatusest tegelikult suurepäraselt aru, aga lihtsalt Mart Helme juhtis tähelepanu sellele, et teemas püsimine on üks asi. Tõepoolest, see teema oli lai ja peaministri büroost ei ole mulle seekord keegi helistanud ja täpsustust palunud, nii et seetõttu ma ei saanud ka seda teha.

Ma siiski arvan, et te võiksite sealt oma kõrgest puldist möönda, et see ei olnud päris asjakohane. Hea kolleeg! Mina olen kogu aeg seda meelt olnud, et et vastastikku tuleb olla lugupidav. Ja siiamaani ma olen vähemalt tänase diskussiooni puhul küll näinud, et selline vastastikune lugupidamine küsimuste-vastuste puhul on olemas. Ma loodan, et see nii ka jääb. Aga, head kolleegid, läheme nüüd teemadega edasi. Meie neljas küsimus on siseminister Lauri Läänemetsale, küsib Riigikogu liige Aleksei Jevgrafov ja teemaks on valimisõiguse äravõtmine. Aleksei Jevgrafov, Tänan, Riigikogu esimees! Lugupeetud siseminister! Reformierakonna fraktsiooni liige Pärtel-Peeter Pere ütles "Terevisioonis", et lähiajal esitab Reformierakond Riigikogus kolmandate riikide kodanikelt kohalike omavalitsuste valimistel hääleõiguse äravõtmist võimaldava eelnõu. Minu arusaamise järgi on sotsiaaldemokraadid ja teie isiklikult alati olnud selle algatuse vastu. Kuid elu muutub ja vahepeal näeme hämmastavaid metamorfoose. Näiteks endine Keskerakonna esimees Jüri Ratas vahetas hiljuti oma koduerakonna Isamaa Erakonna vastu. Ja samamoodi diametraalselt muutus kohe ka tema suhtumine valijatesse. Nimelt, nüüd ta väidab, tsiteerin: "On oluline Vene ja Valgevene kodanikelt valimisõigus ära võtta."

kas võime oodata ka Sotsiaaldemokraatliku Erakonna seisukoha muutumist kolmandate riikide kodanikelt kohalike omavalitsuste valimistel hääleõiguse äravõtmise küsimuses? Aitäh,

Kui sinna [astuda], ma saan aru, hakkavad seisukohad muutuma. On täitsa huvitav seda kuulda, ma isiklikult pole Jüri Ratase seisukohti ja arvamusi kuulnud. Seda, mis on Jüri Ratasega juhtunud erakonnas Isamaa, peab tema käest küsima. Ma seda kahjuks kommenteerida ei oska.Aga ma sain aru, et ka teised huvitavad asjad juhtuvad. Just kuulsin saalist, kuidas EKRE esindajad kaebasid, et

selles mõttes toimuvad ka imelikud asjad, et ma kuulsin, et parlamendi liige Seeder sellessamas küsimuses ütles siin, et Eesti Vabariigi siseminister on tema arvates julgeolekuoht. See on päris julge avaldus. Mina ütleksin siit puldist, et kui Helir-Valdor Seederil on kahtlusi, siis minu arvates see on nii tõsine süüdistus,

toimuvad imelikud asjad. Seal tundub olevat teatav segadus ja peataolek. Ja tundub, et inimestega toimuvad ka imelikud asjad, kui nad sinna erakonda [astuvad].

Natuke ebaõiglased Tallinna inimeste vastu on oldud ja võib-olla natuke kurjad osade inimeste vastu. Inimesed tahavad teada, mis Tallinnas saama hakkab, mis tehakse, millised on seisukohad, millised on püüdlused inimeste elu paremaks teha, aga selle asemel käib europarlamendi valimise kampaania. ei, me ei ole seda koalitsiooni moodustamisel arutanud. Ei aruta ka, nii lihtne see ongi. Need jutud on lihtsalt jutud meedias, et näidata, et midagi tehakse. Tegelikult neid asju seal ei arutata.

Vandeadvokaat Jüri Raidla avaldas saates "Impulss" arvamust, et Eestis elavatelt Vene ja Valgevene kodanikelt kohalikel valimistel hääleõiguse äravõtmine või ajutine peatamine ei ole võimalik ilma põhiseadust muutmata. Esmaspäeval ametisse nimetatud justiitsminister Madis Timpson ütles Vikerraadio saatele "Uudis+" antud intervjuus, et juristina ei pea ta realistlikuks võimalust võtta Vene kodanikelt kohalikel valimistel hääleõigus. Lugupeetud minister, teie sõnade kohaselt on eelnõu, mis võimaldaks hääleõiguse ära võtta, valmis kirjutanud Reformierakonna kontor. Seda ei teinud Justiitsministeerium, mille ametnikud sellest keeldusid. Kas te peate mõistlikuks, et Riigikogu hakkab arutama seaduseelnõu, mida kritiseerivad teravalt nii kõrged riigiametnikud kui ka austatud juristid?

Aitäh selle küsimuse eest! Taas kord hea küsimus. Meil oli koalitsioonilepingus tõesti, et me analüüsime, proovime vaadata, kas ilma põhiseadust muutmata see on võimalik. Põhimõtteliselt oleme sinna jõudnud, et ei ole võimalik. Ja

See on ka põhjus, miks … Ja üldse mitte ainult see. Tegelikult, miks ma olen hoiatanud, et ärme mängi Eesti julgeolekuga? Väga rumal Väga rumal olukord võiks tekkida. Me kõik teame, et Venemaa otsib võimalusi. Ta otsib võimalusi ja kui pannakse mingi teema püsti, eriti veel selline väga oluline, põhimõtteline küsimus, Venemaa kindlasti võimendaks seda. Me teame seda ette, me oleme seda näinud. Ta loomulikult prooviks võimendada rahvustevahelist konflikti,

mis on minu koduvallas või kodulinnas oluline, ei hääletata selle järgi, vaid kujuneb välja protestivalimine. Pigem ollakse selliste poliitiliste jõudude vastu,

Ja mida näitas integratsioonimonitooring? Tegelikult siin elavate Venemaa kodanike seas on suhtumine Eesti riiki hästi positiivne. Pooled neist tegelikult tahaksid saada Eesti kodanikeks. Aga me teame ju, et see on praegu ülikeeruline, kuna Venemaa ei lase neid oma kodakondsusest priiks. Eesti ei anna neile oma kodakondsust enne, kui nad on Venemaa kodakondsusest vabad.Ja minu küsimus ongi see: mis te arvate, mis signaali me saadame nendele inimestele, kui me võtame kõigilt kõigilt Venemaa Föderatsiooni ja näiteks ka Valgevene kodanikelt õiguse hääletada kohalikel valimistel? Ja teiseks: kui ikkagi see eelnõu tuleb siia Riigikokku, kas Sotsiaaldemokraatlik Erakond toetab seda? Ja kui hakatakse ka põhiseadust muutma, kuidas siis Sotsiaaldemokraatlik Erakond hääletab? Aitäh! Kõigepealt ma ütlen, et sotsiaaldemokraatide arvates see debatt on oluline. Seda debatti tuleb pidada, sest mõlematpidi küsimused on osaliselt õigustatud. Mure julgeoleku pärast üht- või teistpidi on ka õigustatud. Seda debatti peaks pidama, aga see ei saa olla nii lihtsustatud, nagu ta praegu on. on. Kogu selle debati juures kõige suurem mure on see, et räägitakse või arvatakse, et paragrahv seaduses lahendab probleemid. Ei lahenda. Ei lahenda kahjuks probleeme paragrahv seaduses. Siin peaks hoopiski [sõna võtma] inimesed, kes

sellelsamal inimesel, kes on Vene kodanik, võib olla abikaasa, kes on Eesti kodanik, ja nende laps võib olla Eesti kodanik. Sellise loogikaga jõuame varsti sinna välja, et saadame nad Eestist välja. Ja veel ma küsiks, et näiteks kui ema ema on Vene kodanik ja laps Eesti kodanik, kas saadame selle väikese lapse ka Venemaale või. See arutelu läheb suhteliselt absurdi ja suhteliselt palju on seal läbimõtlemata teemasid. Ja kui me võtame veel rahvusvahelise õiguse ja selle loogika, siis see läheks ka väga paljude rahvusvaheliste reeglitega vastuollu. Ja monitooring näitas tõesti seda, et pigem on teatud lõimumisprotsessid töötanud. Inimesi, kes suhtuvad positiivselt Eestisse, on 60%.

Aitäh! Lõpetan meie tänase neljanda küsimuse käsitlemise. Tänane viies küsimus on regionaalminister Madis Kallasele. Küsib Riigikogu liige Andres Metsoja ja teemaks on elu maal. Lugupeetud eesistuja! Austatud ministrid! Minister Kallas! Tõesti nii on, et tahan rääkida elust maal, ja seda eelkõige majandustegevuse mõttes. Selleks, et seda teemat avada, peab põikama korra Euroopa Kohtu 2023. aasta 2. märtsi otsuse juurde, mis tegelikult sätestab uue praktika töö- ja puhkeaja nõuete rakendamisel eesmärgiga kaitsta töötajate tervist ja ära hoida ületöötamist.Ja

See puudutab väga tugevalt teatud mõttes ka meie suveräänsust, meie väikeettevõtlust, kus ilmselt ei ole võimalik kollektiivlepingutega mingeid erikokkuleppeid Ja nii nagu eelmine nädal Saidafarmi peremees Juhan Särgava ütles, see bürokraatia lihtsalt ahistab ja tapab. tapab. Küsimus ei ole ainult maksutõusudes, vaid ka selles, et piirangud seavad täiendavaid kohustusi ja kaudseid kohustusi. Kuidas Eesti selles positsioonis nüüd hakkama saab ja mida põllumeestele ja hooajatöötajatele öelda võib?

põllumajandustootjate ettevõtlustulu oli eelmisel aastal veel oluliselt suuremas miinuses, kui me varasemalt teadsime. Seega tuleb sellised bürokraatlikud aspektid igal juhul suuta ära lahendada, seda enam, et meil ei ole anda selget rahalist katet ega toetust põllumajandussektorile.

Siinkohal mul ongi hea meel öelda, et loodetavasti me saame veel selle kevadistungjärgu ajal tuua Riigikokku kohalike omavalitsuste tulubaasi ümberjaotuse ettepaneku just sellestsamast eesmärgist lähtuvalt, et anda usku maapiirkondadesse, anda usku just nendesse piirkondadesse, kus tegelikult põllumajandusega tegeldakse, kus tegelikult meie toidujulgeolek tagatakse. Põllumajanduse töökohad mängivad selles äärmiselt suurt nii märgilist kui sisulist rolli. Suur Suur tänu! Andres Metsoja, täpsustav küsimus, palun! Aitäh nende selgituste eest! Kahetsusväärselt me tegelikult järjest liigume selles suunas, kus me tõesti ka tulubaasis püüame midagi kompenseerida, aga me teame, et tulu ei teki kuskilt seinast, rahaautomaadist, vaid ikkagi ettevõtluses, tänu pakutavatele töökohtadele.

see liikumissuund. Talupojamõistus kipub nagu ära kaduma. Tegelikult heina saab teha ikka heinaajal, mitte muul ajal. Mis see positiivse sõnumi pakett töötegijale, majandusega seotud inimesele maapiirkonnas on? Metsasektorit me teame. Põllumajandussektoris on jälle uus probleem laual. Ilmselt puudutab see kalandust täpselt samamoodi, kutselist kalandust. Tegelikult inimesed ei oota toetusi. Nad tahavad ise hakkama saada, aga kui neid ahistavaid regulatsioone tuleb nii palju, siis lõpuks see kajastubki

Aitäh! Kõigepealt, väga hea, et te tõite sisse ka kalanduse. Eile oli üle pika aja, üle mitme aasta taas kalandusnõukogu istung, kus kogu Eesti kalandussektori osapooled olid koos. Otseselt küll seda töö- ja puhkeaja temaatikat seal sisse ei toodud, kuigi lauaring oli, kus sektori esindajad said oma muresid kurta, aga mis toodi väga selgelt sisse, oli tõesti see bürokraatia temaatika, kogu aruandluse temaatika, meetmete ülesehitamise loogika ja lihtsus. Selles osas me toimetame ja tegeleme sellega väga aktiivselt.Nüüd

avamist Euroopa Liidus seni ei ole toimunud, nagu nüüd on tehtud. Kas selle põhjuseks on see, et Euroopas on põllumehed tulnud tänavatele ja ütlevad, et nii edasi minna ei saa, või midagi muud, aga reaalsus on see, et kogu bürokraatiapaketi vähendamine on praegu esimene, teine ja kolmas teema põllumajandusministrite igakuistel kohtumistel. Lisaks ma tean, et see on ka riigijuhtide kohtumistel sageli teemaks olnud. Ma arvan, et see toob mingeid muudatusi, ja mingid muudatused on juba ka töös, mis loodetavasti juba see aasta

võimalik Maaelu Edendamise Sihtasutuse meetme avamine. Meil valitsuses on kokkulepe, et jah, me toetame maaelu ja toetame nende meetmetega edasiminemist, aga meie ministeerium on jäänud mõnevõrra, ütleme, selle õigusliku aluse kirjeldamisega

arvestust pidama ja kui suured on sanktsioonid, kui Tööinspektsioon sisse tuleb. Kõik need asjad tuleb ka nende riskianalüüsides ära kirjeldada ja nüüd uuest aastast alanud arvestus on tõeline peavalu. Ja tõepoolest, et inimesi

Aga see ei ole ainuke mure. Nüüd tuli välja see, et ornitoloogid said esmase õiguskaitse, hanesid enam jahtida ei tohi, ehkki hanede arvukus on tõusnud kümneid ja kümneid kordi. Ja seesama taliviljade ikaldumine Lõuna-Eestis – nüüd haned söövad kõik puhtaks. Aga ornitoloogidel on hea meel, et saab neid linde veel juurde tuua. Siis, põllumeestel on veel see 4% tootmisest väljajäetava maa teema. See on küll mingil määral saanud leevendust, aga ei ole veel selge, mis asi see on. See bürokraatia kuhjub ja kuhjub.

15. juulil. Ehk jälle kuupäevad ja tähtajad. Ja seal on ka öeldud, et varasemaid tegevusi ei pea sinna kandma, samas me ei tea, mis sanktsioonid sealt tulevad. Nii et põllumehed on kogu aeg ärevuses. Aga ma tahaksin küsida sellist lihtsat sõnumit põllumeestele: millised on need lihtsustamised 2024. aasta pindalatoetuste taotlemisel, mis algab kuu aja pärast? Aitäh! Aitäh! Kõigepealt see taust, mida te kirjeldasite. Täpselt nii on, et kõik need teemad, mis on e-põlluraamatuga seotud, me oleme üle vaadanud ja sellest lähtuvalt me neid pikendusi sinna sisse oleme planeerinud. Ei olnud reaalne teha see 1.

ja ootame huviga. Te kindlasti endise valdkonnaministrina teate ka, kui pikad need protsessid Euroopa Liidus on. Aga kui nüüd tehakse see ära nii kiiresti, siis minu arvates see oleks väga hea ja positiivne märk

selge ülevaade, kus kohas võivad tekkida viivitused, kus kohas võivad tekkida probleemid. Sellel põhjusel meil toimuvad ka vähemalt iganädalased kohtumised või siis infovahetused sektoriga. Ka praegu on need jätkuvalt käimas

ja teemaks on sõda ja rahu. Mart Helme, palun! Aitäh! Ma tulen tegelikult tagasi selle teema juurde, mis on siin varemgi puudutamist leidnud. See on nimelt asjaolu, et Kaja Kallase valitsused on lasknud Eesti täis valguda niinimetatud Ukraina põgenikke, kellest kümned tuhanded on millegipärast tulnud Venemaalt ja Venemaal välja antud Ukraina passiga. Nende enam kui 100 000 Eestisse saabunud inimese hulgas on enam kui 10 000 meeskodanikku, meesisikut, kes tegelikult peaksid olema Ukrainas ja oma riigi eest võitlema seal. Kui mitte otseselt rindel, siis vähemalt rahvamajanduses.Ja me oleme küsinud, miks Eesti annab sisuliselt sellist, kuidas öelda, poliitilist varjupaika nendele inimestele, nendele meesterahvastele, ukrainlastele või Ukrainast pärit inimestele, kes hoiavad kõrvale mobilisatsioonist ja oma kodumaa kaitsmisest. Ja vastus, mille me oleme saanud: Ukraina ei ole meilt neid tagasi küsinud. Mis ei vasta päriselt tõele, sest ma olen ise siin saalis olnud ja kuulanud, kuidas president Zelenskõi selge sõnaga ütles, et Ukraina sooviks neid inimesi tagasi. Need inimesed on Ukrainale väga vajalikud, kui mitte rindele, siis rahvamajandusse. Öelda, et Ukraina ei vaja neid – see ei vasta tõele.Ja nüüd minu küsimus on: kas selle aja jooksul, mis on möödunud viimasest korrast, kui see teema siin päevakorras oli, on valitsuses toimunud vastavasisulisi arutelusid? Kas Eesti valitsus on selgeks teinud endale, kui palju neid inimesi peaks olema, kes peaksid Eestist välja saadetud saama, kui Ukraina Ukraina ühel hetkel ütleb: "Lugupeetud Eesti Vabariigi valitsus, palun saatke need inimesed meile tagasi! Me vajame neid ja olge hea, saatke nad meile tagasi. Me seekord ütleme selge sõnaga: me soovime, et need inimesed tuleksid Ukrainasse ja hakkaksid panustama Ukraina kaitsmisse." Kas selle üle on valitsuses toimunud mingeid arutelusid ja mingisuguseid otsuseid vastu võetud ja kas on mingisuguseid paradigma muutusi? Aitäh! Ma tulen tegelikult

küsinud meilt sellist asja, et me saadaksime need inimesed välja? Nad ei ole seda küsinud, sellepärast et meil puudub õiguslik alus neid Eestist välja saada. Eesti on õigusriik. Me oleme Euroopa Liidu liige ja ukrainlastel, Ukraina sõjapõgenikel, kes on siia saabunud peale 24. veebruaril 2022. aastal, on ajutise saanute staatus. Ja selline staatus on sellega seoses, et nad on saabunud Eestisse. Mis alustel on nad saanud Ukrainast lahkuda, seda meie kontrollida ei saa, seda peavad kontrollima ukrainlased oma piiri peal. Seega Seega meil pole õiguslikku alust neid välja saata. Jah, Ukraina president on pöördunud oma inimeste poole, et palun tulge tagasi, aga mitte meie poole, et saatke need inimesed välja. Eestis oli selle aasta alguses – nüüd ma vastan teie küsimusele, kuna

aga jah, me teame, kui palju neid inimesi siin on, ent meil ei ole õiguslikku alust neid kuidagi välja saata. Aitäh! Järgnevalt lisaküsimus, Rain Epler, palun! Aitäh, hea istungi juhataja! Proua peaminister, te ütlesite, et meil ei ole õiguslikku alust kontrollida. Minu arusaamine on, et meie lõunanaabrid lätlased ja leedulased kontrollivad, kas mobilisatsiooniealistel meestel on passis märge, et nad on saanud loa riigist lahkumiseks. Ma võin nüüd eksida täpsete terminitega, aga põhimõtteliselt jah, kas nad on saanud loa viibida kusagil mujal ja mitte toetada oma riiki. Teie ütlete, et meil õiguslikku alust ei ole. Teadaolevalt te olete

kuulume Euroopa Liitu. Milline juriidiline alus neil on ja miks meil seda ei ole? Kas meil on mingi Eesti siseriiklik seadus, millega me oleme saanud endalt selle õiguse ära võtta, või kust tuleb see, et meil puudub õigus seda kontrollida? Aitäh, Aitäh! Lätlased ja leedukad ei tee seda. Tõesti, te sellise väite esitasite siin Riigikogu saalis ja mina küsisin seda Politsei- ja Piirivalveameti peadirektorilt, et kas tõesti vastab tõele, et lätlased ja leedukad ei lase [neid muidu sisse], et neil on mingi õiguslik Ei, neil ei ole sellist alust ja nad ei tee seda, oli vastus. See väide, mille te esitasite, lihtsalt ei vasta tõele. Me, jah, küll kogume informatsiooni piiril, me küsime nende inimeste käest, kas nad on [mobilisatsiooni]kutse saanud, ja me paneme selle registrisse. Me seda informatsiooni kogume. Aga õiguslik alus tuleb Euroopa Liidu reeglitest, mis annavad Ukraina sõjapõgenikele ajutise kaitse. Ja see ajutine kaitse lähtub sellest, et nende inimeste puhul, kes Euroopasse jõuavad, ei ole tingimusi, mis puudutavad seda, miks või kuidas nad on saanud Ukrainast lahkuda. Sellega peab tegelema Ukraina oma piiride peal, et inimesed, kellel on mobilisatsioonikutse, riigist ei lahkuks. teistel riikidel ei ole õiguslikku alust selliseid inimesi välja saata. Aitäh! Mart Helme, täpsustav küsimus. Aitäh! No ma ei saanud tegelikult esimesele küsimusele päris vastust. Ma küsisin, kas valitsuses on viimasel ajal olnud mingeid arutelusid või konsultatsioone, kontakte Ukraina valitsusega just nimelt mobilisatsiooniealiste meeste teemal. Sellele ma vastust ei saanud. Aga ma pööran selle asja natuke teistpidi. Siin on, nagu te ütlesite, lausa 18–60-aastast Ukraina päritolu meesterahvast. Te olete siin pidevalt rääkinud, ja mitte ainult teie, vaid rahvusvahelisel areenil ka teiste riikide juhid ja NATO tegelased on rääkinud, et Balti riigid on järgmised Vene agressiooni ohvrid. No kujutame ette, et Balti riigid ongi järgmised Vene agressiooni ohvrid. Siis lähevad meie kaitseväelased, Eesti poisid agressoriga sõdima, aga needsamad 19 000 Ukraina meest jäävad siin pöidlaid keerutama ja ootama, et mis saab – kas Eesti poistel õnnestub rinnet hoida või ei õnnestu. Kas see on teie meelest normaalne olukord? Need mehed ei võitle oma riigi eest, istuvad meie poiste selja taga. Või on siin ka mingid teised plaanid? Äkki mobiliseerime 19 000-st Ukraina niinimetatud sõjapagulasest kohaliku võõrleegioni kokkuleppel Ukraina valitsusega, kes annab oma nõusoleku, et nende mehi meie ühise vaenlase vastu võitlemiseks kasutada? Kas ka mingeid niisuguseid mõtteid valitsuses liigub või ongi niimoodi, et vennikesed lasid jalga oma riigist ja nüüd istuvad meie poiste selja taga või lasevad üldse kuskile veel kolmandasse kohta jalga? See on ju täiesti ebanormaalne olukord. Kas te ei leia? Aitäh! Kõigepealt: kui ma vastan, siis te vestlete Rain Epleriga ja pärast ütlete, et ma ei vasta. Ma vastan küll, aga võib-olla te siis kuulate, kui ma vastan. ma vastan. Mis tähendab määratlus "viimasel ajal"? "Kas valitsuses on olnud viimasel ajal konsultatsioone seoses Ukraina põgenikega?" "Viimane aeg" on väga suhteline mõiste. Ma vastan teile, et jah, meil on olnud arutelusid viimasel ajal seoses ajal seoses Ukraina sõjapõgenikega, sealhulgas mobilisatsiooniealiste meestega. Nagu ma ütlesin, olen küsinud Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori käest, kuidas need asjad on, ja me oleme neid asju arutanud. Need 19 600 600 meest, ma rõhutan üle, on vanuses 18–60. See ei ole mobilisatsiooniiga. Mobilisatsioonieas olevate inimeste arv on kuskil 7000, see on hoopis teine suurusjärk. Veel kord: mis põhjustel on nad saanud Ukrainast lahkuda, kas nad on vabastatud mobilisatsioonist, kas nad on kolme lapse isad või kes seal kõik vabastatud on – seal on terve nimekiri meie seda ei kontrolli. Me küsime, jah, kas nad on saanud selle kutse, me registreerime selle oma registris, aga me ei saa selle informatsiooniga mitte midagi peale hakata sellepärast, et need reeglid on sätestatud sellest lähtuvalt, et siia saabudes saabudes on neil õigus siin viibida ajutise kaitse määruse kohaselt ja meil ei ole õiguslikku alust neid teisele riigile välja anda.

seoses sellega, et nad hoiavad eemale, siis jah. Ma ei tea Ukraina reegleid, seetõttu ma seda kindlalt väita ei saa, aga kui on mis iganes menetlus, kus Ukraina palub kohtuotsuse alusel anda inimesed välja, siis loomulikult me toimetame tavapäraselt, nii nagu me inimesi Eestist välja

Aitäh! Sellega ma lõpetan meie tänase kuuenda küsimuse käsitlemise. Aga enne, kui me läheme seitsmenda küsimuse juurde, kolleeg Rain Epler soovib nüüd tungivalt vestelda istungi juhatajaga. Küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta, palun! Protest pigem. Ja just, jah, teile. Siin peaminister asus korraldama seda, kas keegi siin omavahel vestleb või ei vestle ja nii edasi. Ma pean ütlema, et kui mina küsimust küsisin, siis ta vestles minister Läänemetsaga, ilmselt küsis talt täpsustavat infot. Ja samamoodi meie korraks täpsustasime küsimusse puutuvaid asjaolusid Mart Helmega omavahel. Ma soovitan teil ikkagi jälgida seda, mis siin toimub, ja kui kord hakkab käest ära minema, siis võiks ka valitsuse liikmeid korrale kutsuda. Hea Hea kolleeg, aitäh! Kui kord läheb käest ära, siis istungi juhataja sekkub. Kui omavaheline konsultatsioon läheb kuidagi liiga sõnakaks, siis ka istungi juhataja sekkub. See on See on nii kogu aeg olnud ja me peame sellest kinni. Nii kaua, kuni arutelu või omavaheline vestlus ei häiri, istungi juhataja ei sekku. See on otseselt minu seisukoht, mis puudutab protseduuri. Mart Helme, küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta. Jah! Ma tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et on täiesti kohatu esitada emotsionaalseid ja alusetuid süüdistusi küsija vastu mingisuguse võõraviha teemal. Miks te vihkate ukrainlasi? Ei, mina ei vihka ukrainlasi. Mina küsin selle peale vastu: aga miks te vihkate eestlasi? Miks te vihkate oma rahvast? See on täpselt sama. Tema loomulikult ei nõustu sellega. Aga ma arvan, et see formaat siin ei ole mõeldud selleks,

Siin Toompeal üks eesti rahvusest vanaproua kerjab peaaegu iga päev. Ta pole kerjus, vaid tavaline üksik pensionär, kellel ei jätku raha kommunaalteenuste ja toidu eest tasumiseks. Kas te kavatsete tema pensioni maksustada? Kas te tõesti usute, et meie eakatel on nii suured pensionid, et neid saab maksustada? Aitäh! Seda jälle Keskerakonna suust kuulda on hästi-hästi kummaline. Teie maksustasite tulumaksuga pensionid 2016. aastal. Senikaua, kuni meie olime valitsuses, olid pensionid tulumaksuvabad. Te saite valitsusse ja kehtestasite selle tulumaksu küüru, mis kõige hullemini lõi pensionäre, pensionid läksid tulumaksu alla. Tõesti, kui meie tulime

Hea uudis on see, et sellel nädalal tõusis keskmine pension võrreldes mullusega 10,6% ehk 700 eurolt 774 euroni. Eelmisel aastal ehk 2023. aastal tõusis pension lausa 17,6%. Nii kõrget pensionitõusu ei ole varem olnud. See pensionitõus puudutab umbes 325 000 inimest ja nendest 2024. aasta 1. aprilli seisuga sai vähemalt keskmist pensioni 149 432 inimest ehk 48% kõikidest pensionäridest. Keskmise vanaduspensioni protsentuaalne kasv on viimase 15 aasta jooksul teist aastat järjest kahekohaline ehk 17,6% ja 10,6%. Keskmine pension on 30 aastaga kasvanud 26 korda ehk 30,1 eurolt 1994. aastal 774 euroni sellel aastal. Samal ajal on hinnatase kasvanud ainult 5,24 korda. Seega on keskmise pensioni ostujõud kasvanud 30 aasta jooksul 4,73 korda ja see ületab keskmise palga ostujõu kasvu. See on küll teine teema, aga mitte kunagi varem ei ole keskmise pensioni eest saanud osta nii palju kaupu ja teenuseid kui praegu. Kui tulla selle tulumaksuvabastuse juurde, siis meil on eelarves erakordselt keeruline seis. Seetõttu me tõesti selle tulumaksuvabastuse külmutame, aga ta jääb endiselt pensionäridele kõrgemaks kui inimestele, kes töötavad. Tulumaksuvabastus on pensionäril suurem kui

aga pankade liigkasumi maksustamine, mida pakub Keskerakond, on halb? Aitäh! Jällegi, keskmise pensioni või pensioni üldse teie maksustasite. Küsige oma erakonna inimeste käest, küsige oma erakonna juhtide käest. Te olite ilmselt ka erakonnas sellel ajal, kui te maksustasite pensionid. Varem pensionid ei olnud maksustatud. Me tõesti üritame korrigeerida seda Keskerakonna tehtud

et neid inimesi, kes töötavad, kelle töötasude pealt makstakse makse – see raha ei tule riigi taskust, vaid tuleb erasektorist –, neid jääb järjest vähemaks. Ja neid inimesi, kes saavad pensioni, on järjest rohkem.Hea uudis on see, et et Rahandusministeeriumi kevadprognoosi järgi kasvab keskmine pension 2025. aastaks 819 euroni. [Kui arvestada] tulumaksuvaba määra, peaks 2025. aastal prognoositavalt pensionilt tasuma tulumaksu 9,5 eurot kuus. Ja 2026. aastaks prognoositakse keskmiseks pensioniks 860 eurot ja sellelt pensionilt on tulumaks 18 eurot. Võrdleme tööealise inimese tulumaksu: järgmisel aastal

endiselt soodsamaks.Nagu ma olen siin korduvalt vastanud, pangad panustavad riigieelarvesse üle 500 miljoni euro tulu ja pangad on kõrgemalt maksustatud kui teised. Need ideed, mis te olete välja käinud, lihtsalt reaalses elus ei ole tehtavad. Tagasiulatuvalt mingeid makse kehtestada ei saa, neid saab kehtestada edasiulatuvalt, aga paraku prognoosid näitavad, et tulevikus pankadel selliseid ülikasumeid enam ei ole. Seetõttu see kokkulepe, mis me saime, et pangad panustavad vabatahtlikult riigieelarvesse kui nad esialgu planeerisid, on suurepärane. 500 miljonit eurot, üle 500 miljoni euro – see on suur summa, mida saab kasutada kõigeks, mida meil eelarves vaja on. Tasuta tervishoid, tasuta haridus, kõik muud teenused, mida me riigi tasandil pakume

Me võime ju samamoodi meelde tuletada, kuidas teie parteikaaslane Andrus Ansip lubas, et Eestist saab üks viiest Euroopa kõige rikkamast riigist, või et me saame maksuvaba reede. Selle asemel praegu maksud meil aina tõusevad. Aga meie räägime konkreetselt sellest, mida te ise lubasite enne 2023. aasta valimisi. Te lubasite, et keskmine pension ei tõuse.

ehk neli aastat on täis – on keskmine netopension 870 eurot. Reformierakond on enne valimisi lubanud, et see on 1000 eurot, Sotsiaaldemokraatlik Erakond on lubanud, et see on 1200 eurot.

Minu küsimus ongi see, kas praegune koalitsioon kavatseb ikkagi erakorraliselt pensioni tõsta, et aastaks 2027 oleks oleks keskmine pension kui mitte 1200, siis vähemalt 1000? Või jääb see järjekordseks valimiseelseks valeks? Aitäh! Ma saan aru, et te ei taha rääkida sellest, mis toimus kaheksa aastat tagasi, aga need on reaalsed teod. Teie muutsite pensionid tulumaksustatavaks. Enne seda ei kogutud nende pealt maksu, pärast [koguti]. Ma ei räägi lubadustest, ma räägin reaalsetest tegudest. See, et te ei taha seda nüüd meenutada ega mäletada, minu

Jällegi küsimus, kust te selle raha oleksite võtnud.Aga mul on teile hea uudis. Me ei ole kunagi lubanud seda, et keskmine pension ei tõuse, nagu te väitsite. Vastupidi, keskmine pension tõuseb ja on tõusnud tõepoolest viimase nelja aasta lõikes märkimisväärselt. 2024. aastal oli 774 eurot, kasv 10,6%, 2023. aastal 700 eurot, kasv 17,6%, 2022. aastal 595 eurot, kasv 7,9% ja 2021. aastal 552 eurot, kasv 1,6%. Aga hea uudis on see, et Rahandusministeeriumi kevadprognoosi kohaselt on järgnevate aastate pensionide tõus järgmine: 2025. aastal 819 eurot, 2026. aastal 860 eurot, 2027. aastal 986 eurot. See 986 eurot on juba 1000 eurole väga-väga lähedal. 2028.

Veel kord rõhutan: keskmine pension saab olema maksustatud madalamalt kui töötava inimese palk. Keskmise pensioni tulumaksuvabastuse piir on kõrgem kui töötavatel inimestel. Loomulikult, kui ajad lähevad paremaks, siis saame [senise süsteemi] ehk tagasi tuua, aga praegu paistab, et ajad on väga keerulised. Ajad on keerulisemad, kui oleme hinnanud, ja seetõttu me oleme pidanud tegema neid valusaid otsuseid. Kui te kuulate, mis toimub Soomes, siis Soomes arutatakse reaalselt pensionide vähendamist.

kõiki Keskerakonna otsuseid, mis on varasemalt tehtud, siis miks valitsus neidsamu otsuseid praegu teeb, kui just on lubatud teha kõik vastupidi ja palju paremini? Minu jaoks on arusaamatu, miks me ei ole mitte kordagi täna saanud vastust mitte ühelegi küsimusele. Aitäh, aga ma ei saa lugeda seda protseduuriliseks küsimuseks. Läheme edasi kaheksanda küsimuse juurde. Siseminister Lauri Läänemets on sellele vastaja, küsib Riigikogu liige Jaanus Karilaid ja teemaks on tugev ühiskond. Jaanus Karilaid, palun! Läheme edasi kaheksanda küsimuse juurde.

Aga väga suur vastuolu on muidugi selles, et ühelt poolt te kutsute väga vapralt kirikuisasid enda juurde vaibale, aga kui on vaja midagi muuta siin parlamendis, siis alles viie aasta pärast analüüsime ja kuue aasta pärast [ehk] piirame valimisõigust. Aga täna, kui me teame, et Venemaa on täiemahulises sõjas olnud juba üle kahe aasta,

talume ka halba kriitikat meie riigi pihta, aga üks kodanik, kes on oma nime vahepeal teinud eestipärasemaks, on võtnud ette Eesti hümni teotamise ja sai selle eest rahalise

FSB värvatud agente kohtusse kaitsma, ja me oleme ka sellesse väga sallivalt suhtunud. Kas me ei peaks karistusõigust tegelikult muutma ja tänases olukorras seda karmistama? Aitäh

mis on tehtud, ju mingit analüüsi taga ei ole. Väide, et lihtsalt keegi inimesena on julgeolekuoht, sest ta on ühe või teise riigi kodanik, ei pruugi ju lõpuni paika pidada. Ma möönan, et kindlasti on inimesi,

üks kolmandik häältest poliitikutele, kes pigem on esinenud Eesti-vastaste või Vene-meelsete sõnavõttudega, väga konkreetsetega. Mõni nendest isikutest on praegu kinni peetud Eesti riigi vastase tegevuse

Kõik saavad väga hästi aru, et kui sa taotled Eesti kodakondsust, siis [toetad] sa eesti keelt ja eesti meelt, siis oled sa tegelikult meie ühiskonnas liitlane ja sind koheldakse sõbralikult.Kas

esiteks, järgmisteks kohalikeks valimisteks põhimõtteliselt seda võimalust ei ole. Põhiseaduse muutmist enam ei saa teha, sest põhiseaduses endas on kirjas, millised tähtajad sellisel menetlusel on.

Vastupidi, minul on julgust öelda, et see ei ole võib-olla riigiõiguslikult mõistlik asi, see ei ole julgeoleku mõttes mõistlik asi. Kui ma siin muretseks selle pärast, kas keegi pärast hääletab või ei hääleta

Ei saa lõputult niimoodi olla, et ühe usuorganisatsiooni juht annab pidevalt suuniseid ja näitab teed ja räägib, et põhimõtteliselt Eesti riiki, Ukrainat, ukrainlasi, eestlasi

palun! Suur tänu! 13. märtsi infotunnis küsisin teie käest, kas te kinnitate, et praeguse ajani ei ole ükski Kaitseväe tegevteenistuja ega reservist ükskõik millises staatuses või ükskõik millises rollis saadetud Eesti Vabariigi poolt Ukrainas täitma mingit sõjategevusega seotud ülesannet. Teie vastasite, tsiteerin: "Sõdurite saatmiseks ükskõik kuhu väljaspoole Eestit on vaja Riigikogu mandaati ehk siis teie ise saate siin otsustada. Nii nagu me oleme saatnud sõdureid missioonidele, selleks on vaja Riigikogu mandaati. Mina seda üksi otsustada ei saa, see ei lähe teist mitte kuidagi mööda."Esiteks ei

või selle liikmesriigi, Euroopa Liidu või ÜRO juhitaval rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil esmakordselt osaledes sõjalisse konflikti, ilma et selleks peaks enam Riigikogult luba saama. Teiseks jätsite aga sisuliselt minu küsimusele vastamata, kuna te ei kinnitanud meile, et praeguse ajani ei ole ükski Kaitseväe tegevteenistuja ega reservist ükskõik millises staatuses või ükskõik millises rollis saadetud Eesti Vabariigi poolt Ukrainas täitma mingit sõjategevusega seotud ülesannet. Vastus sellele küsimusele on põhimõttelises plaanis väga oluline, kuna sellest nähtub, kas Eesti Vabariik juba osaleb oma esindajate kaudu Ukrainas sõjategevuses või ei osale. Seetõttu küsin nüüd uuesti ja veelgi konkreetsemalt kui eelmisel korral. Mitu Eesti Kaitseväe tegevteenistujat asub hetkel Ukraina territooriumil ja milliseid ülesandeid nad seal täidavad? Ja lisan nii palju, et kui te ei tea täpset numbrit, siis öelge vähemalt seda, kas mõnigi Kaitseväe tegevteenistuja viibib praegu Ukrainas, ja kui viibib, siis kas ka täitmas mingisuguseid sõjaga seonduvaid ülesandeid. Aitäh! Ma ei ole nõus selle loogikaga, et ükskõik millise eestlase Ukrainasse appi saatmine oleks automaatselt Eesti sõtta kiskumine. Jah, see on see, mida Venemaa soovib öelda. Aga ma toon lihtsa näite. Me oleme osalenud Ukraina ülesehitamistöödel, näiteks Žõtomõri oblastis Ovrutšis aitasime üles ehitada lasteaeda. See on sõjakahjude hüvitamine selles mõttes, et lasteaiad on saanud pihta ja eestlased seal ehitasid. Selle loogika järgi, nagu teie esitate, ei oleks tohtinud nad seal olla, aga on, ja eestlasi on seal kindlasti veel. Eesti delegatsioonid käivad Ukrainas pidevalt, eestlasi viibib Ukrainas pidevalt. Kas ma saan anda kinnitusi, et neid seal ei ole? Ei saa anda kinnitusi. Ja seda ma ka ei tee. Aitäh!

lihtsalt. Kindlasti me saame seda teemat käsitleda edasi järgnevates infotundides, siin on see juba jätkuv olnud. Aga ma tänan ministreid, tänan Riigikogu liikmeid! Tänane infotund on lõppenud ja me jätkame täpselt kell 14 algava Riigikogu täiskogu istungiga.